registreerus 62 Riigikogu liiget, puudub 39.Nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Õnne Pillak, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid ja külalised! Olen siin, et anda sotsiaalkomisjoni poolt üle ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Kavandatavate muudatuste eesmärk on esiteks tagada riigi tervishoiuvaru ja teiseks viia riigi tervishoiuvaru moodustamine, haldamine, uuendamine ja kasutusele võtmine Terviseametist üle riikliku osalusega piirkondlikesse haiglatesse. Eelnõu on üle antud elektrooniliselt. Suur Suur tänu! Olen Riigikogu juhatuse nimel võtnud vastu ühe seaduseelnõu. Teated. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis Eesti – Põhja-Makedoonia parlamendirühma moodustamise koosolek, kokkukutsuja: kolleeg Peeter Tali. Head kolleegid, saame minna tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Kalle Laaneti, Anti Haugase, Katrin Kuusemäe, Valdo Randpere, Tanel Kiige, Igor Taro, Toomas Kivimägi, Mati Raidma, Jürgen Ligi, Liina Kersna, Margit Sutropi, Peeter Tali, Urmas Reinsalu, Luisa Rõivase, Mario Kadastiku, Siim Kallase, Juku-Kalle Raidi, Marko Mihkelsoni, Eerik-Niiles Krossi, Marek Reinaasa, Maria Jufereva-Skuratovski, Karmen Jolleri, Kristina Šmigun-Vähi, Kristo Enn Vaga, Meelis Kiili, Annely Akkermanni, Ester Karuse, Vilja Toomasti, Lauri Hussari, Andres Suti, Timo Suslovi, Andrus Seeme, Eero Merilinnu, Toomas Uibo, Züleyxa Izmailova, Irja Lutsari, Liisa-Ly Pakosta, Signe Kivi, Maris Lauri, Kadri Tali, Tõnis Möldri, Tarmo Tamme, Pipi-Liis Siemanni ja Mait Klaasseni esitatud Riigikogu avalduse "Demokraatia kriisist Gruusias" eelnõu 449 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli auväärt kolleegi Eerik-Niiles Krossi. Eerik, on aeg. Hea juhataja! Head kolleegid! Meil on täna päevakorras üks tegelikult väga kurb avaldus, "Demokraatia kriisist Gruusias". Eesti on

tuli see esile aastal 2008, kui Venemaa Gruusiat ründas. Eesti on sellest ajast igal igal võimalikul juhul, igal foorumil Gruusiat toetanud, on toetanud ja toetab tänaseni Gruusia liitumist Euroopa Liiduga, Gruusia liitumist NATO‑ga. Eesti huvides on

võrrelnud meie suhteid endiste poliitvangide suhetega: me oleme koos ühes vangis istunud ja sealt välja pääsenud. Meil on lihtsalt paremini läinud.Mulle

kümne aasta vältel, eriti sellest ajast, kui Bidzina Ivanišvili Gruusias võimule sai, 2011. aastast, umbes sama viga suhetes Gruusiaga, milles me süüdistame või mida me heidame ette suurtele lääneriikidele suhetes Venemaaga. Suured lääneriigid tahtsid pärast Nõukogude Liidu lagunemist kangesti, et Venemaa demokratiseeruks, nägid Venemaad partnerina ja kõik irdumised demokraatia kursilt anti andeks. Öeldi, et tegelikult nad on ikkagi meie sõbrad, tegelikult läheb see asi õiges suunas. suunas. Suurest soovist olla sõber pimestuti ja ei taibatud, et asi on tegelikult minemas käest ära. käest ära. Lääne suhetes Venemaaga oleme me osalt selle tõttu seal, kus me täna oleme. Tegelikult meie oleme samamoodi käitunud Gruusiaga. Gruusia on meie sõber, meie liitlane. Gruusia valitsus, jah, irdub siin ja seal, ahistab opositsiooni, [hoiab vangis] poliitvange, surub alla kodanikuühiskonda, politiseerib kohtuid,

kus Gruusia irdus parandamatult demokraatlikult kursilt. Optimistid ütlevad ka täna, et see ei ole veel toimunud.

teede lahkuminek on käinud sünkroonis Vene agressiivsuse kasvuga.

märksa kummalisemaks 2014. aastal. Pärast Krimmi annekteerimist Venemaa poolt ehk tegelikult Ukraina-Vene sõja algust jahenesid ootamatult Gruusia ja Ukraina suhted. Esimene telefonikõne Gruusia ja Ukraina juhtide vahel pärast Krimmi annekteerimist toimus alles 2015. aastal. Siis nõudis Gruusia liider ukrainlastelt: "Andke välja meie endine president Saakašvili, sest me tahame teda vangi panna."

kui algas suur sõda. Tegelikult objektiivselt, vaatamata võib-olla mõningatele retoorilistele maskeeringutele, on Gruusia valitsus valinud Venemaa poole kaldu neutraalsuse.

Sisse on tulnud üle 100 000 [venelase], keegi ei tea täpselt, kui palju neid seal praegu on. Aga see probleem hakkab seal edaspidi oma elu elama.Ja

Halvustatakse Euroopa kurssi ja on hakatud ka ühepoolselt hülgama juba kokkulepitut.

hüppeliselt kasvas, praegu on see läbivalt 85%, isegi üle selle. Nii et toetus on umbes sama, mis Eestis. Selles mõttes on on üsna kummaline, et valitsus on võtnud täpselt vastupidise suuna. Palju räägitakse, et seal on

kes 2008 ja hiljem oli positsioonil, et globalistid, atlantistid ja kõik lääne satanistid tuleb

Ma isiklikult arvan, et see langes ajaliselt kokku sellega, kui Moskva hakkas planeerima suurt sõda Ukrainas ja siis hakati ka neutraliseerima võimalikke Ukraina liitlasi mujal. Nii et Moskva valis pehme ülevõtmise taktika. Seda on Dugin kõige otsesemalt ise kirjeldanud, seisukoht on umbes see, et Gruusia kuulub mentaalselt Vene maailma, nad on nende õigeusklikud sõbrad,

tuleb kaitsta Gruusia iseseisvust, suveräänsust, omapära lääne satanistide eest – sama asi, mis Venemaal. Ja sinna paletti kuulub ka see

tänase avalduse üheks ajendiks. See on tõesti selline seadus, mis kopeerib enam-vähem Vene seadust ja mille eesmärk ongi viienda kolonni likvideerimine. See on Dugini fraas, tema on ka kiitnud Gruusiat selle seaduse vastuvõtmise eest, nagu ka härrad Lavrov, Peskov ja muud. praegu on Gruusias selline olukord, kus valitsusel ilmselt tagasiteed ei ole, nad on tegelikult teatanud, et Euroopa kurss neid nii väga enam ei huvita. Nad on saanud tingimuslikult alati Euroopa Liidult järeleandmisi. Nad küll ei saanud kandidaatriigi

on Gruusia valitsusega kokku leppinud, neid ei täideta. Tänaseks on Gruusia valitsus peaministri tasemel süüdistanud nii Ameerika Ühendriike, Euroopa Liitu kui ka Balti riike Gruusia sõtta tõmbamises, justkui

2008. aasta Venemaa sissetungis. See kõik, mis kõlab Thbilisist, on väga sarnane sellele, mis kõlab Moskvast.

Euroopa Liidu ja Gruusia suhetesse me ikkagi tohime sekkuda. Nii et avalduse esitajad leiavad, et et Gruusia on sellest faasist väljunud, kus läbirääkimiste teel on võimalik kokkuleppeid saavutada. Nad on otse öelnud, et neid ei huvita enam Euroopa Liidu tingimused ja ettepanekud.

See abi tuleks külmutada. Gruusial on viisavabadus Euroopa Liiduga. Tegelikult nad viisavabaduse nõudeid enam ammu ei täida, sest on väga palju asüülitaotlejaid, rohkem kui ette nähtud. Selleks, et Gruusia rahvale läheks

külmutada. Gruusia valitsuse liikmed tuleks panna Euroopa Liidu sanktsioonide alla. Ameerika Ühendriigid on seda juba teinud, Euroopa Liit peaks järgnema. Kahjuks on indikeeritud, et Ungari kavatseb seda blokeerida, mistõttu on Ivanišvilil tõenäoliselt õigus, et suurt midagi Euroopa Liit ei teegi. Aga siis jääb Eesti ülesandeks vähemasti omalt poolt midagi teha – teha – sellist lahendust ka meie avaldus pakub. Kõigepealt läheme oma seisukohtadega Euroopa Liitu, kui seal midagi ei õnnestu, siis teeme ise. Ma siinkohal lõpetan. Suur tänu väga asjatundliku ja informatiivse ettekande eest! Teile on küsimusi. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ütelge palun, kas Gruusia parlamendivalimised olid legitiimsed. Kui jah, siis mida me siin üldse arutame? Need olid legitiimsed selles mõttes, et valimised toimusid. Need ei olnud Euroopa institutsioonide arvates vabad. Gruusia opositsioon ei tunnusta neid valimistulemusi ja blokeerib parlamenti juba 2021. aastast. Nii et seal on suured vaidlused selles küsimuses. Aga loomulikult, Gruusia parlamenti me tunnustame kui legitiimset rahvaesindust,

Selle projekti eesmärk on tihendada koostööd ja integratsiooni Euroopa Liiduga. Ma tahan küsida, kuidas need viimased poliitilised sündmused Gruusias võivad mõjutada tema osalust selles projektis ja kuidas need võivad mõjutada teatud arengut, teatud

Eks paistab. Lähikuud on kõige tähtsamad. Kindlasti proovitakse leida mingisugune uus dialoogivorm. See on See on natukene samasugune dilemma, mis on Valgevenega, kuigi nendega muidugi ametlikke suhteid üldse ei ole, aga proovitakse suhelda kodanikuühiskonnaga. Võib-olla ka Venemaaga.

Olen ka ise üks selle algatajatest, kuna printsiibis ma pean seda, mida Gruusia Unistus teeb, väga valeks suunaks: nii välisagentide seaduse vastuvõtmist kui ka vähemuste õiguste piiramist.

Edasi-tagasi on läbirääkimisi peetud Euroopa Komisjoni tasandil, saatkondade tasandil ja välisministeeriumide tasandil.

Välisministeeriumi diplomaatidega oleme mitmel korral rääkinud. Üldiselt on diplomaatkond nii Eestis kui ka meiesugustes riikides jõudnud seisukohale, et

Liitu suundumise protsessi külmutamine on ka diplomaatia. Aga konsensus nende seas, kes igapäevaselt Gruusiaga tegelevad ja on tegelenud aastaid, on praegu see, et meil on väga kahju – ja mul on ka väga kahetised tunded –, aga mitte midagi muud ei aita. Eks see [avaldus] ka tõenäoliselt ei aita, aga siis me vähemasti oleme proovinud. Andre Hanimägi, palun!

ja mida me tegelikult selle avaldusega soovime. Kuidas me selgitame seda, et Eesti ja Gruusia olid väga suured sõbrad, aga täna me võtame vastu sellise avalduse? Miks me seda teeme ja miks see vajalik on? Aitäh, on? Lühike vastus on see, et me teeme seda sellepärast, et me oleme endiselt Gruusia sõbrad. Mina vaatasin neid Vene tanke 2008. aastal mitte televiisorist, vaid päriselus. Eesti meeskond üritas seal Gruusiat aidata nii, nagu me oskasime. Jah, mul on ka väga isiklikud tunded sellega seoses.

siis me teeme seda ka Gruusia rahva toetuseks. On väga tore, et te jätkuvalt arvate, et me oleme Gruusiaga sõbrad, ja me olemegi. Loodetavasti oleme ka edaspidi, kuigi juhul, kui Eesti parlament sellise avalduse täna vastu võtab, ma natuke kahtlen selles, et see sõprus saab jätkuda samamoodi, nagu see on siiamaani olnud. Aga minu küsimus on väga lihtne. On teile teada, et mõne teise riigi, eelkõige Euroopa Liidu riigi parlament oleks analoogse või sarnase avalduse Gruusia aadressil vastu võtnud? Eks sõbrad peavadki olema ausamad kui vaenlased, see ongi üks sõpruse tunnus. Veel kord, mul on ka väga kahetised tunded ja valus on seda avaldust menetleda, aga ma siiralt arvan, et teist teed meil täna ei ole. Kas veel mõne Euroopa Liidu

Mart Maastik, palun! Härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Te väitsite, et Gruusia rahvas on selgelt öelnud, et ei soovi Gruusias välisagentide seaduse vastuvõtmist. See tähendab siis, et valitsus ei kuula rahvast. Eestis on rahvas öelnud, et nad ei soovi automaksu[seaduse] vastuvõtmist, sest see lööb eriti valusalt maapiirkondades elavate inimeste rahakoti pihta.

teiste riikide valitsuste otsused, mis teile meeldivad, või kuidas te demokraatlikku kurssi defineerite. Ja lõpuks, te ütlesite ka, et diplomaatia enam ei tööta. Kas te peate seda avaldust Eesti diplomaatia saavutuseks? Küsimusi oli palju. Maksunduse kohta meenutan, et

pean tänast olukorda mitte ainult Eesti, vaid kogu lääne diplomaatia läbikukkumiseks. See läbikukkumine algas 2009. aastal, kui neli kuud pärast venelaste sissetungi Gruusiasse tehti venelastega niinimetatudreset-kokkulepe ja kõik otsustati andeks anda. Ja süsteemselt on lastud konflikti deeskaleerimise huvides Gruusia valitsusel

Ilmselgelt on tegu sekkumisega teise riigi siseasjadesse, mis on ebaväärikas. Kui me ei taha, et Eesti siseasjadesse sellisel viisil sekkutakse, siis me ei tohiks teiste siseasjadesse sekkuda. See peaks olema elementaarne. See on esimene aspekt.Teine aspekt on see, et jälle nähtuvad 27. mail on ERR‑is avaldatud uudis pealkirjaga "Euroopa Komisjon soovib, et kolmandatele riikidele lobi tegevad ühingud kannaks end eraldi registrisse". Ameerika Ühendriikides kehtib 1938. aastast siiamaani Foreign Agents Registration Act, lühendatult FARA. Sisuliselt [on need] täpselt samasugused regulatsioonid. Mina olen lugenud ka seda Gruusia seaduseelnõu – minu meelest igati mõistlik. Sarnast oleks tarvis ka Eestis, kuigi detailide üle võib vaielda. Miks on nii, et Ameerika Ühendriikidele ja Euroopa Liidule on sellised asjad lubatud, aga Gruusiale mitte? Suur

lubanud oma sisemist asjaajamist euroopastada. Nii et tegelikult me räägime kokkulepete rikkumisest Gruusia valitsuse poolt. See on ka meie asi selle tõttu. Aga jah, loomulikult, mõnes mõttes see on siseasjadesse sekkumine, kui nii võib ütelda. Mis puudutab võrdlusi Ameerika Ühendriikide ja Euroopaga –whataboutismon selle asja

kaks päeva tagasi täpselt samasuguse postituse, kus ta võrdleb USA seadust ja Gruusia seadust ning leiab, et Gruusia seadus on palju pehmem.

teatavasti on tuntud grusiinist Vene kirjanik, praegu eksiilis. Ta ütles niimoodi, et kõigepealt välisagendid, siis viies kolonn, siis terroristid ja äärmuslased ja siis pole Gruusial peale Putini Venemaa enam ühtegi sõpra.

minu kolleegid juba mainisid seda, et Gruusia ja Eesti suhted olid alati head ja antud avaldusega me loome pingeid. Aga mu küsimus on päris lihtne.

Mis puudutab hästi läbi saamist, siis noh, ma ei tea, kuivõrd see avaldus tegelikult mõjutab Eesti-Gruusia suhteid. See tõenäoliselt ei muuda Eesti

palju.Loomulikult ei ole Eestis kõik nii hästi. Me võiksime kritiseerida ja kritiseerimegi ju iga päev omaenda asju, selles ei ole üldse küsimus. Küsimus ei ole ka niivõrd

hindamiskogu, ekspertkomisjon Euroopa Nõukogus, leiab, et see seadus läheb vastu[ollu] kõige fundamentaalsemate rahvusvahelise õiguse normidega,

Nii et me räägime pigem sellest, kas selline Gruusia, nagu praegu on arenemas, saab meiega koos olla Euroopa Liidus. Kõik asjatundjad ütlevad, et ei saa. Sellest me räägime. Kui nad tahavad olla mõnes teises liidus, kui rahvas niimoodi otsustab näiteks sügisestel valimistel, siis siis andku minna. Me ei tee Aserbaidžaani kohta selliseid avaldusi. Aserbaidžaan ei ole öelnud, et nad tahavad Euroopa Liitu tulla. Me praegu mõtleme Armeenia peale, sellele, kas nende läände vaatamine on ehtne või mitte. Aga Gruusia on 20 aastat formaalselt seda juttu rääkinud, rahvas on seda mitmetel valimistel kinnitanud. Me oleme nendega erinevates läbirääkimistes, me oleme nendega kokku leppinud mitmesuguseid demokratiseerimise samme. Sellest me räägime. Mitte sellest, et me õpetame neid elama.

päris palju nõustanud nii kõrghariduse, teaduse kui ka just nimelt, küüniline küll, väärtusarenduse osas ja seetõttu puudutab see mind tõesti väga isiklikult ka. Minu küsimus puudutab just diplomaatia võimalusi. Mida meie, Eesti Vabariigi suursaadik Gruusias saab edasi teha ja kuidas ta saab tegutseda, kui ta on tegelikult Armeenias samamoodi

Raske ütelda. Ma arvan, et mõnes mõttes teeb see diplomaatide elu lihtsamaks, sest diplomaadid ei ole tavaliselt nii reljeefsed oma väljendustes nagu meie selles avalduses.

Ma ei muretseks selle pärast, et meie suhted väga halvenevad. Kui need halvenevad, siis asja eest. Raske ütelda. Tänan! Hea ettekandja! Ma võtan selle teie toodud avalduse kokku väga triviaalse näitega. Oletame, et te olete minul mitu korda külas käinud, minu minu korteris söönud ja joonud ja nii edasi. Ühel päeval te ilmute mu ukse taha ja ütlete: "Kuule, Grünthal, see tool peab olema mitte akna all, vaid hoopis köögis." Teate, mis ma selle peale ütlen? Ma saadan teid inimese tagaküljel olevasse pehmesse ja pimedasse kohta,

Olgu, las ta olla. Aga ma näen selles avalduses palju hullemat olukorda. Me teame, et olukord on kogu maailmas eskaleerunud, ja selle avaldusega te keerate sellele nüüd veel vunki juurde. Miks? Mis põhjusel te seda teete, kui te ise ka ütlete, et mingit tolku sellest ei ole? Tänan! Et seda metafoorilist lugu pisut korrigeerida: olukord oleks tegelikult pigem selline, et teie olete aastaid käinud minu juures küsimas, kas ma saaksin teile nõu anda, kuidasmoodi oma korteri sisustus niimoodi sättida, et te kõlbaks ka korralike inimeste sekka. Me oleme seda koos arutanud ning te olete lubanud teha ühte ja teist

"Mis te siin üldse tulete mind õpetama! Ma ei tahagi enam olla tsiviliseeritud inimeste seas!" Umbes seal me oleme Gruusiaga. Mul läks selle pika metafoori peale nüüd küsimuse teine pool meelest ära.

Riina Solman, palun! mis tekitavad minus saadikuna küsimusi ja murenoote. Mul on ka piinlik. Sellepärast küsin, mida te arvate: kui me oleme varasemalt Ukraina territoriaalse terviklikkuse eest ja Vene agressiivse sõjategevuse lõpetamiseks teinud siitsamast saalist teistele riikidele üleskutseid, kas need on olnud ka teiste riikide asjadesse sekkumine ja nende elama õpetamine? Ma igaks juhuks ütlen, et minu hinnangul on need avaldused olnud vajalikud, ka antud avaldus on vajalik, sest me seisame demokraatliku maailmakorra eest. Ja keegi peab suutma olulisi asju välja ütelda.

Igasugune välissuhtlus on sellisel juhul teise riigi siseasjadesse sekkumine, me peaksime siis istuma täielikus isolatsioonis. Suhtlemine teiste riikidega seisnebki ju selles, et meie esitame oma seisukohti ja nemad omi ja me proovime milleski kokku leppida.

Asi on läinud kogu aeg halvemaks. Nii et minu arvates on see vajalik, loomulikult, ja ka meie Ukraina-avaldused on olnud väga vajalikud. Need aitavad kujundada rahvusvahelise kogukonna hoiakut ja on kohati olnud ka teedrajavad. Need on väga head.Ma

vähemasti objektiivselt kaasa. Ma ei tea, kas ka tegelikult. Eesti huvides on hoida Gruusiat või tuua Gruusia

"Riigikogu avaldab austust vaprale Gruusia rahvale, kes seisab Gruusia demokraatliku ja Euroopa-meelse tuleviku eest". See on kindlasti selline lause, mis läheb kõikide Riigikogu liikme põhimõtetega kokku.

vabanevaid vahendeid Gruusia kodanikuühiskonna toetamiseks […]" Sisuliselt see tähendab seda, et Eesti riik hakkab juhul, kui need vahendid on olemas ja vabanevad, toetama MTÜ‑sid.

Eks see jääb sellisel juhul Välisministeeriumi ja abi andvate asutuste otsustada. Seal võivad olla vabalt ka mitmesugused kultuuriüritused. Ma ei hakka ette kirjutama. Selle asja mõte on see, et et kuivõrd [Gruusia] valitsus on võtnud Euroopa Liidu integratsiooni vastase hoiaku, siis ei saa Euroopa Liidu liikmesriik selle valitsusega abi mõttes koostööd teha. Suur tänu! Rohkem teile küsimusi ei ole. Arutelu juhtivkomisjonis ja langetatud otsuseid tutvustab meile hea kolleeg, väliskomisjoni liige Luisa Rõivas. Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikogu juhatus võttis 44 Riigikogu liikme poolt 3. juunil esitatud Riigikogu avalduse eelnõu menetlusse, nimetas juhtivkomisjoniks väliskomisjoni ning määras eelnõu kohta muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 4. juuni 2024 kell 12. Nimetatud tähtajaks esitasid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmed kolm muudatusettepanekut. Väliskomisjon arutas esitatud muudatusettepanekuid oma 5. juunil toimunud istungil ning otsustas konsensusega arvestada täielikult kahte muudatusettepanekut ja arvestada osaliselt üht muudatusettepanekut ning tegi ühe täpsustava muudatusettepaneku. Keeletoimetaja ettepanekul on eelnõu tekstis tehtud keelelisi ja normitehnilisi parandusi.Väliskomisjon otsustas 5. juunil toimunud istungil konsensusega teha Riigikogu juhatusele ettepaneku võtta avalduse eelnõu 449 täiskogu päevakorda teisipäeval, 11. juunil 2024 ja viia läbi lõpphääletus. Juhtivkomisjoni esindajaks nimetati väliskomisjoni liige Luisa Rõivas. Aitäh! Suur tänu! Ka teile on mõned küsimused. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kas komisjon arutas Gruusia võimude legitiimsust? Kui Gruusia parlament ja valitsus on legitiimsed, siis milleks me sekkume nende siseasjadesse?

Vadim Belobrovtsev, palun! Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Kuidas teile tundus komisjonis olles, kas selle eelnõu algatajad saavad aru sellest, et kui see eelnõu võetakse vastu, siis Eesti ja Gruusia vahelised suhted lähevad veelgi rohkem pingeliseks võrreldes sellega, mis on praegu? Ma tegelikult arvan samamoodi nagu eelmine kõneleja, et meie riigid on sõbrad, meie riigid on strateegilised partnerid, aga võib-olla pärast selle avalduse vastuvõtmist see enam niimoodi ei ole. Kuidas teile tundus, kas eelnõu algatajad said sellest aru? Suur aitäh küsimuse eest! Minu isiklikke tundeid me komisjoni istungil ei arutanud. Küll aga olen teiega nõus, et Eesti on olnud suur Gruusia sõber enne, on praegu ja on kindlasti ka tulevikus. See avalduse eelnõu kindlasti toetab meie suhteid Gruusiaga ka tulevikus. Lauri komisjonis? Aitäh, hea istungi juhataja! Hea kolleeg! Eelnõu seletuskiri koosneb põhimõtteliselt neljast lõigust, 164 sõnast. See näitab tegelikult selle eelnõu kvaliteeti. Kas te ka seda küsimust arutasite, et see eelnõu on kokku pandud ilma suurema sisuta, ilma analüüsita, ilma välisekspertide ja ka siseekspertide arvamuse kasutamiseta?

Aitäh! Seda küsimust komisjonis me ei arutanud. Nii nagu ka ettekandja ütles, selle raha liikumine on kindlasti Välisministeeriumi otsustada.

Näiteks, teised riigid võivad hakata tegema parlamendi tasandil avaldusi, et kui Eesti ei loobu oma täiesti läbipaistmatutest ja ebausaldusväärsetest e-valimistest, siis sellisel juhul hakatakse rakendama selliseid ja selliseid sanktsioone. Kas te arutasite seda, et me sisuliselt ju sillutame teed meie suhtes sarnasele käitumisele? Seda esiteks. Ja teiseks: kas oli arutluse all ka küsimus, et kui Euroopa Liit kavatseb kehtestada Euroopa Liidu liikmesriikidele regulatsioonid, mille kohaselt kolmandate riikide lobi tegevad ühingud kannaks end eraldi registrisse, ja kui Ameerika Ühendriikides on samasugune seadus ammu kehtestatud – Foreign Agents Registration Act 1938. aastast –, siis mis on ikkagi selle Gruusia seaduse probleem? Miks nad ei tohiks sellist seadust vastu võtta? Varro Suur aitäh! Esimesele küsimusele vastan, et erinevad parlamendid kindlasti võivadki teha erinevaid avaldusi, selleks on täielikult legitiimne võimalus kõikidel demokraatlikel riikidel ja parlamentidel. Kui teil Kui teil on soov mõni teistsugune avaldus teha, siis ka teil on võimalus koguda need hääled ja anda see Riigikogus üle. Vabandust, mis see teine küsimus oli? Palun mikrofon hetkeks tagasi kolleeg Varro Vooglaiule. Teine küsimus oli see, et kui Euroopa Liit soovib kehtestada sellise regulatsiooni liikmesriikidele ja Ameerika Ühendriikides on kehtestatud selline regulatsioon, siis miks Gruusia ei või sellist regulatsiooni oma riigis oma demokraatlikult valitud parlamendi kaudu kehtestada? Kas te arutasite seda? Seda teemat me eraldi komisjonis ei arutanud, küll aga ettekandja minu meelest vastas teie küsimusele juba varem. Seda

Aitäh! Austatud ettekandja! Ma loen, et selles avalduses on ka selline punkt, et Riigikogu peab vajalikuks, et Eesti Vabariik külmutab arengukoostöö Gruusia riigiasutustega

hakatakse kasutama teoreetiliselt võib-olla selliste MTÜ-de toetamiseks, mis lähevad vastuollu riigiasutuste poliitikaga. Kuidas teie näete, kuidas see hakkab välja nägema? Ettekandja muidugi vastas sellele küsimusele juba varasemalt. Aga Eesti on toetanud seda, et Gruusia saaks Euroopa Liitu. Kui nad on hetkel oma poliitikas Euroopa Liidu vastased ja ei soovi sinna saada, siis ma arvan, et on igati õige see punkt siia sisse panna. Kuidas seda raha tulevikus kasutatakse, selgub siis, kui see moment käes on. Välisministeerium on kindlasti pädev sellele vastama ja neid otsuseid tegema. Suur tänu! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel Lauri Laats, palun!

Olen siin kõnepuldis eelkõige kui Eesti-Gruusia parlamendirühma esimees ning tunnen selle eelnõu pärast sügavat muret. Eesti ja Gruusia vahel on pikka aega valitsenud sõprussuhted ja koostöö. Seda mitte ainult poliitilisel tasandil, vaid Eesti rahva ja Gruusia rahva vahel on olnud mõistmine ning sõprus, olgu see siis Euroopa Liidu ja NATO liikmesuse poole pürgimisel või viisavabaduse on aga selle sõpruse kohale kerkinud murepilved ning need pilved pole sugugi väikesed. Polnudki nii ammu, kui välisminister Margus Tsahkna käis visiidil Gruusias ning tema käitumine jättis õhku suured küsimärgid. Välisministri tööriist on teatavasti diplomaatia ja suhted teiste riikide valitsustega. Eesti välisminister osales aga Gruusias meeleavaldusel viisil, mis nägi välja, tsiteerides eurosaadik Marina Kaljuranda, metsik. Kuna me oleme lugupeetud valitsuse liikmetega välisministri visiidi küsimust juba korduvalt siinsamas saalis infotunni formaadis arutanud, siis pikemalt pole vast mõtet asjal peatuda.

Võib isegi öelda, et Eesti 200 juhi tegevus hääletati maha.Nüüd on meie ees eelnõu, mis võtab väga resoluutse positsiooni riigi suhtes, kellega, nagu juba öeldud, on meil valitsenud [teineteise]mõistmine, koostöö ja sõprus. Kuna see Riigikogu avalduse tekst on kirjutatud europarlamendi valimiste eel, täpselt keset kampaania kõige kuumemat perioodi, siis tuleb selle tonaalsust ka vastavalt mõista. Samamoodi nagu välisministri metsik soolo Gruusias kannab see avaldus valimiste-eelse tähelepanu tõmbamise soovi.

kolleegid, ma tulen igal hommikul parlamenti tööle usus, et siin majas otsitakse lahendusi selleks, et teha elu Eestis paremaks ning tugevdada meie riigi positsiooni maailmas. Tugevus ei tähenda aga alati reljeefsust ja paindumatust. Tihti leidub parim võimalik lahendus just koostöös ning paindlikkuses. Tõsi, paindlikkust ja mõistmist on praeguse valitsuskoalitsiooni ajal jäänud üha vähemaks. Nüüd on tark astuda samm tagasi, võtta selle avaldusega aeg maha ja asjad uuesti läbi arutada. Need arutelud toimuks hoopis teistsuguses keskkonnas – keskkonnas, mis ei ole poliitiliselt laetud ning kus ei pea iga hinna eest silma paistma. Kui võtate ette selle eelnõu seletuskirja, siis näete, et seletuskirja sisuline osa koosneb neljast lõigust, kokku 164 sõnast.Head kolleegid, see ei ole välispoliitika. See on kiiresti valmis visatud tekst, milles puudub olukorra kirjeldus, adekvaatne analüüs, argumentatsioon Eesti seisukohtade kujundamiseks ning nende mõjude analüüs, mida need seisukohad kaasa toovad. Arvestades Eesti senist tihedat koostööd Gruusiaga, on kindlasti eri ministeeriumidel olemas ridamisi analüüse ja seisukohti, mis kirjeldavad selle riigi ja ühiskonna senist arengut. Vajalik on kaasata ka rahvusvaheliste mõttekodade seisukohti.Mind

nimel Lauri Laats, palun! Kolm minutit lisaks. Kontrollitud ja tõene informatsioon on nii Euroopa Liidu kui ka NATO liikmesriikide seisukohtade osa. Ainult nii saame siin saalis langetada kaalutletud otsuseid. Mul on tõsine mure selle pärast, et niisuguse kvaliteediga seadusloome, nagu täna koalitsioon püüab läbi suruda, devalveerib taas kord meie parlamendi töö sisukust. Eesti on valinud välispoliitikas targa ja mõistliku tee, kus me töötame ühiselt oma liitlastega, mistõttu peab ka see avaldus peegeldama ühtset välispoliitikat nii sisult kui ka vormilt.Minu suhe Gruusiaga on isiklik ja lähedane ning ma hoian pöialt, et sel riigil hästi läheks. Ma väga loodan, et nende senised püüdlused Euroopa Liidu ja NATO poole jätkuvad. Küll aga ei saa Keskerakonna fraktsioon toetada sellist Riigikogu avaldust, mis on kokku pandud kiirustades ning mis ei sisalda sisulist analüüsi, miks peaks parlament niiviisi otsustama. See ei tee au meie riigi välispoliitikale, diplomaatiale ega seadusloomele.Mul on siiras palve, et me võtaksime selle avalduse menetlemisel aja maha. Kutsume kokku laiendatud arutelu, kuhu kaasame meie diplomaadid, eksperdid ministeeriumidest, lisame liitlaste tegevuse ülevaate ning muidugi kuulame sealjuures ära Gruusia esindajate seisukohad. Teeme selle teksti korda, teeme selle väärikaks. Muidugi ootab koalitsioon juba kärsitult suvevaheaega, et saaks omavahelisest viletsast koostööst puhata. Kuid Eesti hea sõbra ja liitlase Gruusia tulevik on siiski piisavalt oluline, et Riigikogu võiks ka suvel erakorraliselt kokku tulla ning seda küsimust uuesti arutada. Jõudu meile! Jõudu ka Gruusiale! Elagu Eesti! Elagu Gruusia! Aitäh!

Eesti on Gruusia eest Euroopa Liidus seisnud juba alates 2004. aastast ehk juba sellest ajast alates, kui Eesti liitus ise Euroopa Liiduga. Ja Eesti seisis Gruusia eest ka 2008. aastal, mil toimus Venemaa agressioon.Gruusia on meie hea sõber, oluline ja strateegiline partner. Eesti on väsimatult toetanud Gruusia rahva ja valitsuse pürgimist saada Euroopa Liidu ja NATO täisliikmeks. Samuti toetas Eesti 2023. aastal Gruusiale Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse andmist. Euroopa Liit on teinud Gruusia valitsusega palju kokkuleppeid. Näiteks oleme andnud Gruusiale viisavabaduse. Euroopa Liit rahastab nende erinevaid väga suuri projekte ja reforme, mis puudutavad õigusriiki ning kodanikuühiskonda.Tänaseks oleme kahjuks näinud, et Gruusia valitsus on oluliselt taganenud kokkulepetest ja lubadustest, mille ta on andnud Euroopa Liidule, aga eelkõige just omaenda inimestele. Euroopalike väärtuste hülgamine seab kahtluse alla Gruusia Euroopa Liiduga liitumise protsessi. Antud avaldusega näitame ja väljendame oma murelikkust viimaste arengute pärast Gruusias.Sotsiaaldemokraadid esitasid avalduse kohta ka kolm muudatusettepanekut, mis kõik võeti Näiteks leidsime, et Gruusia Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimiste tulevikku puudutavaid otsuseid ja sanktsioone on mõistlik käsitleda Euroopa Liidu Nõukogu tasandil, mitte igas liikmesriigis eraldi.Nii et Riigikogu avaldab austust vaprale Gruusia rahvale, kes seisab Gruusia demokraatliku Euroopa-meelse tuleviku eest. Eesti on ja jääb Gruusia sõbraks ja oluliseks liitlaseks ning meie kohus on Gruusia praeguse valitsuse probleemidele tähelepanu juhtida ja euroopalikke väärtusi kaitsta.

Austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu! Meie Eestis tegime valiku lääne ja ida vahel. Me oleme seda tegelikult teinud ajaloos mitu korda, viimati 1918. aastal. Hilisemaid valikuid ei tehtud meie eest, aga siiamaani me oleme sellele valikule, mis tol ajal tehti ja mida vabadussõjas kaitsti, jäänud truuks. Me teame väga hästi, et siin, Venemaa kõrval peavad kõik rahvad ja riigid oma valiku tegema, sest kujutada endale ette mingit neutraalsust on illusioon. Ja kui see illusioon on, siis kustutatakse see väga kiiresti, sest Venemaa välispoliitika nõuab naabritelt ainult allumist. Me näeme neutraalsust Valgevene moodi. Seal on ka retoorika, ka hiljuti veel püüti olla justkui läänele avatud, aga me mõistsime juba päris ammu,

Euroopa Liidu riigid, nende hulgas ka Eesti Vabariik, on asunud Gruusia teed Euroopa Liitu toetama. Me oleme sellesse investeerinud energiat. Raha võib-olla ei ole siin kõige tähtsam. Aga on täiesti selge, et meil on ka õigus öelda, kes Euroopa Liidu uksele koputab, või hoiatada, et neid samme tehes ei ole see eesmärk enam teostatav. See konkreetne avaldus tegelikult täidabki märguande rolli. Ja muidugi, ka Eesti sisepoliitikas me näeme teatavat silmakirjalikkust. Näeme Euroopa Liidu riikide poliitikas silmakirjalikkust, mida premeeritakse

ja selle tõttu ei saa olla kriitikavaba ka siin, loomulikult, kui meie ametnikud Euroopa Liidu institutsioonides samamoodi algatavad samme jälgimisühiskonna loomiseks. On olemas teatud registrid. Aga ühel hetkel peame me vaatama rahulikult just nimelt selle valiku seisukohalt: valik, kas ida või lääs. Meetodid, mida retooriliselt sarnaste eesmärkide täitmiseks täitmiseks kasutatakse, on täiesti erinevad. Ja see, et Gruusia valitsus on asunud represseerima oma kodanikke, ka teisiti arvajaid, on märk,

Seda teise mõjusfääri libisemist tuleb märgata ja minu meelest selle avalduse voorus ongi see, et me reageerime

Euroopa Liitu pürgimine tähendab tõepoolest ühist väärtusruumi ja meile on väga oluline, et Euroopa Liit ei muutuks selliseks segaseks seltskonnaks, millest osa riike on Venemaal võimalik manipuleerida. Palun

ühehäälsuse realiseerimise pärast Euroopa Liidus. Isamaa on selgelt seda meelt, et ühehäälsus Euroopa Liidus peab püsima. Aga kui riikidel on teised huvid, on kõlavad partnerid väljaspool Euroopa Liitu, siis see on raske raske tee, see on oht. Ja me kindlasti ei tahaks, et Euroopa Liitu saaksid sellised riigid, kelle otsuseid kureeritakse Venemaalt.Nüüd, mis puudutab

palju avaldusi vastu. Peamiselt on need seotud Venemaa agressiooniga Ukrainas, õigustatult. Võib-olla selles

hindamisel. Aga paratamatult tulen ma oma kõne esimese motiivi juurde tagasi. Valikut tehes peame praegu nägema Gruusia valitsuse selja taga Vene mõju ja suure osa rahva soovimatust see mõju see mõju heaks kiita või Euroopaga liitumise eesmärgist loobuda. Järelikult me peaksime praegu toetama Gruusia rahvast selles valikus, sest valik ida ja lääne vahel on kõigi Venemaa kõrval olevate riikide paratamatu kohustus. See valik tuleb teha ühemõtteliselt ja Gruusia peab selle valiku juurde jääma. Nii et Riigikogul on antud puhul avalduse tegemine Gruusia demokraatia kaitseks asjakohane. Veel kord ütlen: kuna Gruusia tahab tulla meie Euroopa perre, siis meil on õigus reageerida. Suur tänu teile! Sulgen läbirääkimised.

eelnõu 449 muudatusettepanekute läbivaatamise faasis. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 1. Selle on esitanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

toetuse.Muudatusettepanek nr 2, selle on esitanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 3, selle on esitanud samuti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada osaliselt. Muudatusettepanek nr 4, selle on esitanud väliskomisjon ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult.Head kolleegid, oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 449 lõpphääletus. Asume selle hääletuse ettevalmistamise juurde.Head

kolleegid, istungi juhatajale on laekunud Eesti Reformierakonna fraktsioonilt avaldus ettepanekuga pikendada tänast istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14‑ni. Asume selle ettepaneku hääletamist ette valmistama. Head kolleegid, kas võime minna selle ettepaneku hääletamise juurde? Keegi ei vaidlusta?Head

Selle poolt oli 53 Riigikogu liiget, vastu 7, erapooletuid 0. Ettepanek leidis toetust. Tänane istung on pikendatud kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella Saame minna teise päevakorrapunkti juurde, milleks on keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme nimetamine" eelnõu 454 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Tiit Marani.

teatas, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond on teinud ettepaneku nimetada Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu uueks liikmeks Anti Allas, kes peaks asendama Jevgeni Ossinovskit, kes teatavasti lahkus Riigikogust selleks, et hakata tööle Tallinna linnapeana. arutelu ei toimunud, ainukene punkt, mille tõi esile auväärt Rain Epler, oli, et küll on tore, kui Riigikogu liikmetel on vahelduv liikmesus RMK nõukogus.Selle

Siis tehti otsus esitada eelnõu täiskogule, jällegi konsensuslikult, ja juhul, kui Riigikogu juhatus võtab eelnõu menetlusse ja määrab juhtivkomisjoniks keskkonnakomisjoni, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 12. juunil, jälle konsensuslikult. Ja viimaseks, määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja, Tiit Maran, jällegi konsensuslikult. Aitäh!

Riigikogu liikmed, panen lõpphääletusele keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme nimetamine" eelnõu 454. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle poolt oli 59 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. Eelnõu 454 on vastu võetud. Saame minna kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu 455 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli taas kord hea kolleegi Tiit Marani.

sellel aastal, 2024, ja seekord viiendast punktist, mille sisu oli Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine. Arutelu oli väga lüheldane, võiks öelda, et seda ei olnud üldse. Igor Taro teatas, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon on teinud ettepaneku nimetada Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu liikmeks Reili Ranna asemel Eduard Odinets. Sisuliselt ei olnud mingit arutelu, kõigil oli kõik selge. Seejärel tehti konsensuslikud otsused. Esiteks, kutsuda Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogust tagasi Reili Rand. Teiseks, teha ettepanek nimetada Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogusse Eduard Odinets. [Kolmandaks,] esitada otsuse eelnõu täiskogule, jälle konsensuslikult, ja siis juhul, kui Riigikogu juhatus võtab eelnõu menetlusse ja määrab selle juhtivkomisjoniks keskkonnakomisjoni, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda tänasel päeval, 12. juunil, konsensuslik otsus. Ja viimane otsus on, et juhtivkomisjoni esindajaks määratakse siinkõneleja, Tiit Maran. See oli ka konsensuslik otsus. Aitäh!

Riigikogu liikmed, panen lõpphääletusele keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu 455. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle poolt oli 57 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. Eelnõu 455 on vastu võetud. Saame minna neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni asutamiskonventsiooni ja selle juurde kuuluva finantsprotokolli ning eesõiguste ja puutumatuse protokolliga ühinemise seaduse eelnõu

CERN on rahvusvaheline teadusasutus, mis asutati 1954. aastal eesmärgiga tagada Euroopa riikide koostöö tuumauuringute vallas. CERN‑i peamised tegevused on kõrge energia füüsika uuringud ja selleks vajalikud tehnoloogiad, sealhulgas infotehnoloogia väljatöötamine. Lisaks tegeleb CERN üliõpilaste, teadlaste ja inseneride koolitamisega ning teaduse populariseerimisega. Praeguseks on CERN‑il 23 liiget, lisaks assotsieerunud liikmed ja vaatlejaliikmed. Suurimad selle eelarvesse panustajad on Saksamaa, Prantsusmaa ja Inglismaa. Eestil on CERN‑iga teaduskoostööleping alates 1996. aastast. See võimaldab teadlaste ja üliõpilaste stažeerimist CERN‑is ning ligipääsu CERN‑i eksperimentide teaduslikele tulemustele, kuid on välistanud ettevõtete koostöö CERN‑iga. Küll on aga selline võimalus CERN‑i liikmesriikidel, mis tähendab liikmesriigi ettevõtetele hangete võitmisel lepinguid CERN‑i tehnoloogiamahukate tellimuste täitmiseks. See omakorda suurendab eksporti, kasvatab ettevõtete konkurentsivõimet ning teadus‑ ja arendustegevuse investeeringuid. Eelnevast lähtudes esitas Eesti 5. septembril 2018. aastal ametliku taotluse CERN‑iga liitumiseks. Alates 1. veebruarist 2021 on Eesti olnud CERN‑i assotsieerunud liige täisliikmeks saamise etapis. Assotsieerunud liikmeks olek on enne täisliikmeks saamist uutele liikmesriikidele kohustuslik. Eesti ettevõtted ja ülikoolid on assotsieerunud liikmena alates 2021. aastast saavutanud märkimisväärseid tulemusi, võites hankeid ja osaledes erinevates teadusprojektides. Kuid assotsieerunud liikmena kehtivad meile piirangud, mille järgi CERN‑ist saadav finantsiline kogukasum ei tohi ületada meie liikmemaksu suurust, mis oli 2023. aastal ligikaudu 1,45 miljonit eurot. See piirang takistab meie ettevõtetel oma potentsiaali täiel määral realiseerimast ja tähendab, et nende võime CERN‑i projektides osaleda ja neist kasu saada on kunstlikult piiratud. Tänaseks on mitu juhtumit, kus Eesti ettevõtted on diskvalifitseeritud CERN‑i suuremahulistelt hangetelt just sel põhjusel, et hanked on Eesti liikmemaksust tulenevat piirmäära arvestades liiga suured. Täisliikmelisus kõrvaldab need piirangud. See võimaldab meie ettevõtetel osaleda suuremahulistes hangetes, mis omakorda soodustab majanduskasvu ja tööhõivet. CERN‑i hangete nõuded on kõrged ning toetudes CERN‑i globaalsele tuntusele, on need hanked eksportiva ettevõtte seisukohast tugev referents ning kvaliteedimärgis uute klientide leidmisel. Koostöös CERN‑iga on ettevõtetel ja ülikoolidel võimalik arendada uusi võimekusi, tooteid ja tehnoloogiaid, aidates seega kaasa teadmussiirdele tippteadusest ettevõtlusesse. Lisaks eelnevale tähendab täisliikmelisus ka suuremat sõnaõigust CERN‑i strateegiliste otsuste tegemisel. Praegu, assotsieerunud liikmena, puudub Eestil hääleõigus CERN‑i nõukogus, mis tähendab, et me ei saa kaasa rääkida otsustes, mis puudutavad hangete korraldust ja projektide suundi. CERN ei ole lihtsalt teadusasutus, see on globaalne teaduskeskus, mis koondab endas füüsika, inseneriteaduse ja arvutitehnoloogia tipptaset. CERN‑is tehtavad avastused ja areng mõjutavad mitte ainult teadusringkondi, vaid ühiskonda laiemalt, andes tõuke uutele tehnoloogiatele ja innovatsioonile. Selle parimaks näiteks on World Wide Webi loomine 35 aastat tagasi just CERN-is. Samuti töötati CERN‑is välja ja patenteeriti puutetundlike ekraanide tehnoloogia, mida arendas edasi üks nutitelefonitootja, ja nüüdseks on pea kõigi nutitelefonide ekraanid puutetundlikud. CERN‑i täisliikmelisusega kaasnevad aga ka kohustused, näiteks Eesti esindamine CERN‑i nõukogus rahandus‑, teadus‑, tehnoloogia‑ ning üldteemades Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Haridus‑ ja Teadusministeeriumi ametkondade kaudu. Teiseks, samuti tuleb CERN‑i liikmena maksta liikmemaksu, mis on 25% suurem kui seni CERN‑i assotsieerunud liikmesmaana makstav liikmemaks ehk 2024. aastal ligikaudu 2 miljonit eurot. Liitumisel tuleb maksta ühekordne sissemakse 1,25-kordse liikmemaksu ulatuses, orienteerivalt 2,5 miljonit eurot, et kompenseerida tagantjärele CERN‑i täisliikmetele 70 aasta jooksul miljardites eurodes tehtud investeeringuid CERN‑i infrastruktuuri väljaarendamisse. See raha on 2024. aastaks Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi eelarvesse planeeritud. Kolmandaks, teisest küljest sätestab CERN‑i asutamiskonventsiooni kolmas artikkel, et CERN‑i liikmesriigid peavad olema vähemalt ühes teaduslikus põhiprogrammis ja järgima nõukogu määratud osalemise aega ja kulutuste limiiti. Ühelgi riigil ei ole õigust saada või jääda CERN‑i liikmeks, kui ta ei osale teaduslikul tasandil vähemalt ühes põhiprogrammi kuuluvas tegevusprogrammis. See tähendab Eesti jaoks, et Eesti osakeste füüsika teaduse kvaliteedi järjepidevus peab olema tagatud. Käesoleva seaduseelnõu vastuvõtmine on üks viimaseid samme, et anda Eesti poolt lõplik kinnitus, saamaks CERN‑i täisliikmeks. CERN andis omalt poolt kinnituse Eesti täisliikmeks saamisele 22. märtsil toimunud nõukogu istungil, kus CERN‑i nõukogu toetas ühehäälselt Eesti täisliikmelisust. Tänan tähelepanu eest! Ühtlasi tahan tänada kõiki neid inimesi, kes on alates 2018. aastast suhet CERN‑iga ehitanud ning teinud Eesti seal nähtavaks ja ka kasu saavaks riigiks.

Tuumauuringute Organisatsiooni asutamiskonventsiooni ja selle juurde kuuluva finantsprotokolli ning eesõiguste ja puutumatuse protokolliga ühinemise seaduse eelnõu üle oli meil esmaspäeval. Minister tutvustas komisjonis eelnõu. Samuti oli ministriga kaasas MKM‑i innovatsiooni ja tehnoloogia osakonna tehnoloogia‑ ja teadmussiirde nõunik Kairi Otto. Põhimõtteliselt oli meil kaks teemat, mille kohta komisjoni liikmed küsisid. Üldine hoiak oli hästi positiivne, kuna CERN‑iga liitumine on selgelt Eesti huvides, Eesti ettevõtete ja Eesti teaduse huvides. Anti Poolamets uuris, kas on näiteid, milline on rahaline osalus, ja kas see raha, mis CERN‑ist tuleb, on ainult teadusrahastuse-suunaline. Kairi Otto vastas, et

kelle esimene klient oli Euroopa Kosmoseagentuur. Nii et ka CERN on selles mõttes kindlasti Eesti jaoks vajalik ja oluline.

konsensuslikud otsused määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 13. juuni kell 9 ja juhul, kui esimene lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10. septembril või juhul, kui Riigikogu kevadistungjärgu lõppedes toimuvad täiendavad või erakorralised täiskogu istungid, võtta eelnõu sellise täiskogu istungi päevakorda. Nii nagu ma ütlesin, kõik need otsused olid konsensuslikud. Ja mõistagi on tegemist kiireloomulise eelnõuga. Aitäh! Suur tänu teile ettekande eest! See oli nii põhjalik, et ka teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel palun Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Mario Kadastiku. Palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Mul on väga hea meel, et me oleme siia täna jõudnud. Pean tunnistama, et kui ma olin veidi üle kümne aasta tagasi üks nendest, kes selle protsessi algatas, siis ma päris ei uskunud, et ma võiksin olla ka selle protsessi lõppfaasi juures otseselt kohal. Aga juba tollal algatades oli selle väga konkreetne mõte seotud just nimelt ettevõtlusega. Teaduskoostööd on CERN‑iga tehtud, nagu ka minister ütles, 1996. aastast saadik. Teaduskoostöö raames on olnud võimalik asju teha, aga tegelikult on CERN‑il tohutu portfell tehnoloogiaid. Nagu ka minister välja tõi, meil kõigil taskus olevad nutitelefonid – oli paarkümmend patenti, mis olid äärmiselt kriitilised, et see tehnoloogia võimalik oleks, nendest kaks olid pärit CERN‑ist. Nii et tehnoloogiline arendus on alati käinud CERN-is [kõige muuga] käsikäes, sest tänapäevast osakeste füüsikat ei ole võimalik teha ilma olulise innovatsioonita tehnoloogia vallas. Kõik see tehnoloogia kandub edasi tööstusesse analoogselt nagu näiteks USA‑s Fermi laboris loodud ülijuhtmagnetid, tänu millele meil on nüüd olemas MRT ja kompuutertomograaf, ütleme, MRT-masinad ja positiivse elektroniemissiooni masinad haiglates. Need on asjad, mis kõik kanduvad [edasi] ja millest saab tegelikult ühiskond üldiselt ka kasu. Aga nüüd konkreetsemalt. Selle konkreetse ratifitseerimise tulemusena saab Eesti lõplikult ära jõustada enda täisliikmelisuse, mille CERN otsustas märtsis oma nõukogus. Eesti on ainukene Balti riik, kes on saanud CERN-ilt positiivse otsuse täisliikmeks

Kui see seadus välja kuulutatakse ja UNESCO-s on see 30 päeva olnud, olemegi me täisliikmed ja ettevõtetele on kõik piirid vabad, neil ei ole tagastamisel enam mingeid piiranguid. Ja Eesti saab osaleda ka CERN-i

Suur tänu teile! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 451 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 13. juuni kell 9. Oleme neljanda päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Oleme jõudnud viienda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Katari Riigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu

Vabariigi Valitsus on esitanud Riigikogule ratifitseerimiseks Eesti ja Katari vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingu. Eesti sõlmib topeltmaksustamise vältimise lepinguid, et tagada maksukeskkonna stabiilsus nii Eestisse investeerivatele välismaistele ettevõtjatele kui ka Eesti ettevõtjatele, kes laiendavad oma tegevust välisturgudele. Maksulepingu eesmärk on kõrvaldada kahe riigi seaduste koosmõjus tekkida võiv rahvusvaheline topeltmaksustamine. Lepinguga jagatakse maksustamisõigusi lepingupoolte vahel, hoitakse ära diskrimineeriv maksustamine ning tõkestatakse maksudest kõrvalehoidmist. Leping ei anna lepingupooltele täiendavaid võimalusi maksustamiseks, vaid piirab juba olemasolevaid riigisisese õigusega kehtestatud maksuõigusi. Maksuleping kohaldub isikule, kes on Eesti või Katari resident. Eesti ja Katari vaheline leping allkirjastati 7. märtsil 2024. aastal Dohas ning see põhineb Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni ehk OECD tüüplepingul. Kokku on Eestil 1. juuni seisuga 63 kehtivat maksulepingut. Aitäh! Suur tänu teile, härra minister! Teile küsimusi ei ole. Juhtivkomisjoni seisukohti ja arutelu tutvustab rahanduskomisjoni liige, hea kolleeg Marek Reinaas.

lepingut. Rahandusminister tegi väga põhjaliku ettekande, see ettekanne oli nii põhjalik, et talle ei olnudki küsimusi ega ühtegi kommentaari. Nii et asusime kohe konsensuslikult menetluslikke otsuseid. Otsustasime, et see eelnõu tuleks võtta päevakorda 12. juunil, aga kokkuleppel jõudsime järeldusele, et ka üks päev on tähtis, niimoodi on see päevakorras täna, 11. juunil.

Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 450 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 26. juuni kell 17.15. Oleme liikunud heas tempos, head kolleegid, ja jõudnud tänase viimase päevakorrapunktini, milleks on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis" eelnõu 440 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli taas auväärt rahandusministri Mart Võrklaeva. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Otsuse eelnõu eesmärk on anda nõusolek Eesti kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis ja volitada Eesti Panka kvoodi suurendamiseks vajalikke toiminguid tegema. Liikmesriigi kvooti ehk osalust ei muudeta enne, kui liikmesriik on sellega nõustunud ja makse on tehtud. Nõusoleku andmise peab otsustama Riigikogu.Rahvusvahelise Valuutafondi ehk IMF‑i aktsionäride nõukogu otsustas eelmise aasta lõpul suurendada IMF‑i liikmesriikide kvoote 50% võrra. Suurendamine on vajalik, et tagada valuutafondi piisav võimekus liikmesriike aidata.

Kvoodi suurendamise jõustumisel vähendatakse IMF‑i poolt liikmesriikidega sõlmitud laenuleppeid, mis oli ajutine lahendus kriisiaastatel fondi laenuvõimekuse tagamiseks.Riigikogu nõusoleku korral suurendab Eesti kvooti 121,8 miljoni IMF‑i arveldusühiku ehk SDR‑i võrra, eurodescirca150 miljoni euro võrra. Kokku saab Eesti kvoot olema 365,4 miljonit SDR‑i, mis on umbes 450 miljonit eurot.Miks on kvoot oluline? See on peamine element riigi finants‑ ja organisatoorsetes suhetes IMF‑iga. Kvoot määrab liikmesriigi hääleõiguse ja võimalused fondist laenu saada. Meenutan, et iseseisvuse algusaastatel sai Eesti majandusreformide läbiviimise toetamiseks ka IMF‑ilt laenu. Välisšokkidele avatud väikeriigi majandusele ja finantsstabiilsusele on IMF-ilt laenu saamise võimalus ning laenude adekvaatne suurus kindlasti oluline.Kvoodi suurendusega nõustumine hoiab meie enda hääleõiguse suuruse praegusel tasemel ehk 0,08%. Väike hääleosa aga ei tähenda isolatsiooni või üksi toimetamist. Me kuulume üksmeelsesse Põhja-Balti valijaskonda ja osaleme Euroopa ühispositsioonide kujundamisel. Selles tugevas koostöös on meie hääle kaal oluliselt suurem. Eesti kvoodi suurendamisest tulenevad sissemaksed korraldab Eesti Pank. Riigieelarvet otsuse rakendamine ei mõjuta. Kvoot jääb Eesti Panga ametlike välisreservide osaks. Näiteks tõsiste maksebilansi probleemide korral on Eestil võimalik IMF‑i paigutatud vahendeid kasutada. Aitäh! Suur tänu! Teile küsimusi ei ole. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli, tutvustamaks juhtivkomisjoni seisukohti, rahanduskomisjoni liikme, hea kolleegi Tanel Kiige. Palun!

Meie arutelu oli väga põhjalik ja sisuline. Rahandusminister andis niivõrd hea ülevaate eelnõust ja sellega kaasnevast, täpselt nagu siin istungisaalis, et komisjoni liikmetel täiendavaid küsimusi ei tekkinud.

Täiendavalt tehti ettepanek, taas konsensuslikult, määrata juhtivkomisjoni esindajaks Tanel Kiik. Ka siin ei nõudnud keegi hääletust. Ja vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele on muudatusettepanekute tähtaeg kümme tööpäeva. Jätkame selle otsuse eelnõu sisulist menetlust. Aitäh! Suur tänu! Ka teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 440 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg